за съответствието на предоставената от Министерството на отбраната към НАТО информация, свързана с разходите за отбрана на България, съгласно класификацията и изискванията на НАТО

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги, представям на Вашето внимание: „ДОКЛАД на Комисията по бюджет и финанси относно Проекта на решение за изменение на Решение на Народното събрание за възлагане на Сметната палата да извърши одит на съответствието на предоставената от Министерството на отбраната към НАТО информация, свързана с разходите за отбрана на България, съгласно класификацията и изискванията на НАТО На заседание, проведено на 14 ноември 2019 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа посочения проект на решение. В Комисията по бюджет и финанси е постъпило писмо от председателя на Сметната палата – господин Цветан Цветков, с което моли да бъдe удължен срокът за извършване на одита – до 10 февруари 2020 г., и срокът за внасяне на окончателния одитен доклад – до 28 февруари 2020 г., като мотивите за това са следните: Средната продължителност за извършване на одит за съответствие е от четири до пет месеца. В периода на изпълнение на възложената одитна задача има много неработни дни, което създава риск от забавяне на процеса на предоставяне на информацията, необходима за целите на одита. На етапа на планиране на изпълнението на одитната задача одитният екип следва да извърши задълбочено проучване на документи, които са на английски език, като информацията, съдържаща се в тях, има конфиденциален характер. За изпълнението на одитните процедури и извършването на анализ на данни със специфичен характер и терминология е необходим по-голям времеви ресурс от първоначално предвидения. Също така свързаните с одита документи и информация се предоставят от длъжностни лица от няколко структурни звена в Министерството на отбраната и обработването и анализирането им изисква допълнително време. След проведеното обсъждане Комисията по бюджет и финанси с 20 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“ предлага на Народното събрание да разгледа и приеме следния: „Проект! РЕШЕНИЕ

информация, свързана с разходите за отбрана на България, съгласно класификацията и изискванията на НАТО Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република Изменя Решение на Народното събрание за възлагане на Сметната палата да извърши одит за съответствието на предоставената от Министерството на отбраната към НАТО информация, свързана с разходите за отбрана на България, съгласно класификацията и изискванията на НАТО

Благодаря, уважаеми господин Председател. На основание чл. 49, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание моля за процедура за допуск на

проведено на 14 ноември 2019 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, № 902-01-59, внесен от Министерския съвет на 6 ноември 2019 г. На заседанието присъстваха от Агенцията по обществени поръчки: госпожа Миглена Павлова – изпълнителен директор, госпожа Галя Манасиева – директор на дирекция „Законодателство и методология“, и госпожа Христина Денева-Кирчева – началник на отдел „Правна уредба и методология“. Законопроектът беше представен от госпожа Миглена Павлова, която посочи, че измененията са свързани с поетапното въвеждане и прилагане на електронна платформа за възлагане на обществени поръчки. С въвеждането на електронната платформа в Регистъра за обществени поръчки (РОП) се предвижда публикуване и на документациите, разясненията, протоколите и докладите от работата на комисиите за провеждане на процедурите и журито – при конкурсите за проекти, договорите, рамковите споразумения и анексите към тях, както и договорите за подизпълнение. С цел разширяване на публичността се въвежда освен обявите за събиране на оферти в Регистъра по обществени поръчки да се публикуват и поканите до определени лица. предлага промяна, с която се допуска разпоредител от по-висока степен, а не само първостепенен, да възлага поръчки за нужди на негови разпоредители с бюджет от по-ниска степен. Със Законопроекта се правят промени, свързани с начина за изчисляване на прогнозната стойност, която е продиктувана от установени в практиката практиката затруднения на възложителите относно обхвата и приложимостта ѝ спрямо различните режими на възлагане, както и по отношение момента на определяне на прогнозната стойност. В определени случаи е обективно невъзможно прогнозната стойност да се определи чрез пазарни проучвания или консултации, предвид което новата редакция на разпоредбата не предвижда задължение, а регламентира възможност, чрез която възложителят може да определи актуалната пазарна стойност на обществената поръчка. Съществени изменения са предложени в нормативната уредба на квалификационните системи, използвани от секторните възложители. Допълнени и прецизирани са правилата за създаване и действие на квалификационната система, както и за ползването на такава, създадена от друг възложител. Регламентира се начинът за възлагане на конкретните поръчки чрез квалификационна система и динамична система за покупки – с решение на възложителя, което подлежи на обжалване. В Законопроекта са предложени изменения, които се отнасят до прецизиране на разпоредбите относно вътрешното (in-house) възлагане. Допълнено е едно от условията за неговото прилагане, свързано с наличието на пряко частно капиталово участие в контролираното юридическо лице. Посочва се, че наличието на частен капитал е допустимо, ако произтича от разпоредби на националното законодателство, които са в съответствие с Договора за Европейския съюз и Договора за функционирането на Европейския съюз. Целта на промяната е постигане на по-точно съответствие с изискванията на европейските директиви. Госпожа Павлова отбеляза, че Законопроектът осигурява необходимите нормативни предпоставки за по-нататъшното развитие на процеса по въвеждане на изцяло електронно възлагане на обществени поръчки в страната. Същевременно прецизираната нормативна рамка ще улесни прилагането на Закона от субектите на възлагателния процес и ще спомогне за установяване на правилна и непротиворечива практика. дискусията взеха участие народните представители Христиан Митев, Хамид Хамид и Крум Зарков. Народните представители Христиан Митев и Хамид Хамид изразиха своята подкрепа за Законопроекта. Господин Зарков отбеляза, че изразява подкрепа относно принципа, свързан с електронното възлагане на обществени поръчки и електронното разплащане, но ще се въздържи от подкрепа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

Предлаганите със Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки № 902-01-59, внесен от Министерския съвет на 6 ноември 2019 г. На свое редовно заседание, проведено на 20 ноември 2019 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки,

Предлаганите със Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки промени са свързани с процеса на поетапно въвеждане на електронно възлагане на обществените поръчки. То ще се реализира чрез централизирана електронна платформа. връзка с това със Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ДВ, бр. 86 от 2018 г.) са направени промени, част от които предстои да влязат в сила с планираното въвеждане на платформата. Други промени са свързани с констатирана от Европейската комисия непълнота при въвеждане на едно от условията за така нареченото „вътрешно (in-house) възлагане“. Една от основните промени в Законопроекта е свързана с прецизиране на разпоредбите относно вътрешно (in-house) възлагане. То е възможно при наличието на изчерпателно посочени условия. Според едно от тях контролираното юридическо лице не трябва да има пряко частно капиталово участие. Изключение се допуска за форми на частно капиталово участие, когато се изискват от разпоредби на националното законодателство в съответствие с ДЕС и ДФЕС

В досегашната уредба липсва условието частният капитал в юридическото лице да произтича от национални разпоредби, които са в съответствие с ДЕС и ДФЕС. С цел да се постигне пълно въвеждане на

от Закона за обществените поръчки. За приемането на проекта на акт не са необходими допълнителни разходи/трансфери/други плащания по бюджета на Министерството на финансите. В резултат на проведеното след дискусията гласуване Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага с 6 гласа „за“

Подлагам на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, № 902-01-59, внесен от Министерския съвет на 6 ноември 2019 г. Гласували

на 14 април 2019 г.; Хамид Хамид на 18 април 2019 г. Заповядайте, госпожо Александрова. Благодаря, уважаема госпожо Председател. Моля на основание чл. 49, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание за процедура за допуск на госпожа Таня Куцарова и господин Марио Димитров – съдии от Върховния административен съд. Моля, режим на гласуване по така направената процедура по допуск.

Анна Александрова, Мария Илиева и Димитър Лазаров на 12 април 2019 г., и Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, № 954-01-26, внесен от Хамид Хамид на 18 април 2019 г., изготвен на основание чл. 81, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. „Закон за допълнение на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди“.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следното наименование на Закона: „Закон за изменение и допълнение на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди“.

ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 1: „§ 1. В чл. 1, ал. 1 накрая се добавя „както и за вредите, причинени от действието на отменени като незаконосъобразни или обявени за нищожни подзаконови нормативни актове.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Господин Зарков, заповядайте. Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Вземам думата, за да заявя подкрепата си за този текст и задоволство, че най-накрая той срещна и подкрепата на Правната комисия, надявам се и на пленарната зала. Текстът е внесен от колегата Хамид Хамид – поздравявам го за тази инициатива. Беше доработен заедно и с него ще преодолеем една несправедливост, смея да твърдя, наложила се в българската съдебна практика от 2016 г. насам. Какво правим точно разширявайки обхвата на Закона, който казва кога и как гражданите могат да бъдат обезщетени, ако държавата или общините им нанесат вреди? През 2016 г. Върховният административен съд в едно спорно тълкувателно решение, казвам спорно, защото то беше подписано и с „особено мнение“ от повече от 32-ма съдии от Първата и Втората колегия, възприе тезата, че „вредите, причинени на граждани и на юридически лица при или по повод изпълнение на подзаконов нормативен акт в периода, преди той преди той да бъде отменен, не подлежат на обезщетение“. С думи прости това означава, че ако е приета една незаконосъобразна наредба, тя Ви е нанесла вреди, но ако органът, който е приел наредбата, успее да я отмени преди Вие да предявите своите искове, то това, че Вие сте пострадал няма никакво значение и не можете да предявите своите претенции. С предложението на колегата Хамид, с подкрепата на мнозинството и с работата, която свършим, ще преодолеем тази пречка, за да може максимално много български граждани да могат да се ползват от Закона за отговорността на държавата и общините за вреди. Това трябва да доведе до дисциплиниране на администрацията и на съответните органи, които издават такива актове, и те трябва да знаят, че оттук нататък ще носят отговорност за своите действия. Използвам случая и да насърча отговорните институции да търсят чрез регресни искове

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин Зарков, за да бъдем коректни докрай, трябва да обявим на народните представители, че автор на текста е самият господин Зарков. Аз само го взаимствах, когато трябваше да бъде внесен. Репликата ми е във връзка с Вашите думи, че това ще дисциплинира администрацията. Това е така, затова го внасяме. Виждате в целия закон оттук нататък и в следващите параграфи стои открит въпросът за персоналната отговорност на чиновника, заради действието или бездействието, на който са нанесени тези вреди, за които държавата или общините заплащат Тоест регресната отговорност не е уредена и мисля, че това е голямото предизвикателство пред Народното събрание да уреди този тежък въпрос. Защото, съгласете се, че по общия исков ред аз не знам за случай, в който държавата или общините са тръгнали да търсят отговорност от безхаберния чиновник, който е нанесъл тези вреди с действията или бездействията си. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Хамид. Друга реплика ще има ли? Не виждам. Господин Зарков, дуплика? Заповядайте. Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми господин Хамид, на първо място, трябва да заявим, че най-важното за нас трябва да бъде онези хора, които са понесли щети и вреди, да получат своето обезщетение от държавата. Държавата носи отговорност за всеки свой служител. Прав сте обаче да подчертаете, че държавата в нейната йерархична структура има механизми отговорността да става възможно най-индивидуално. Идеята не е да наказваме който и да е чиновник, а всеки да знае, че носи пряка отговорност за действията си. Обръщам внимание, че много от проблемите идват не от този или онзи чиновник, и когато казвам чиновник, не искам да слагаме пейоративно значение в това понятие – това са хора, които работят, за да изпълняват решенията на държавните органи, но много често идват и от колективни органи, които вземат неправомерни и незаконни решения – понякога под натиск, понякога в контекста на политическата игра, понякога, за да задоволят някой чужд интерес. Това, което правим днес, е малка, но важна стъпка, за да може хората да бъдат по-добре гарантирани в правата си. Ще направим и други в този закон напред. Има и текстове за регресната отговорност, но аз съм готов да продължим работата колегиално, както по този текст, защото считам, че тук

Параграф 2 – текст на вносител. Предложение от народните представители Анна Александрова и Хамид Хамид: „§ 2. Член 2в се изменя така: „Ред за отговорност на държавата за вреди от нарушаване на правото на Европейския съюз“: Чл. 2в (1) Съдилищата разглеждат искове срещу държавата за обезщетения за вреди от нарушаване правото на Европейския съюз, причинени от нейни органи или длъжностни лица. (2) Исковете се разглеждат по реда, установен в Административнопроцесуалния кодекс, когато вредите са причинени от актове, действия или бездействия на Народното събрание, на органи или длъжностни лица при или по повод изпълнение на административна дейност, както и от правосъдната дейност на административните съдилища или на Върховния административен съд. В останалите случаи исковете се разглеждат по реда на Гражданския процесуален кодекс. (3) Иск може да се предяви и срещу няколко ответници. В този случай искът се разглежда по реда на Административнопроцесуалния кодекс, ако страна по делото е Народното събрание, административен съд или Върховния административен съд, или юридическо лице, когато вредите са причинени при или по повод административна дейност. (4) Дължимите такси и разноски се определят по реда на чл. 9а и чл. 10.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 2: „§ 2. § 2: „§ 2. Създава се чл. 2в: „Ред за разглеждане на искове срещу държавата за вреди от нарушение на правото на Европейския съюз. Чл. 2в. (1) Когато вредите са причинени от достатъчно съществено нарушение на правото на Европейския съюз, исковете се разглеждат от съдилищата по реда на: Административнопроцесуалния кодекс – за вреди по чл. 1, ал. 1, както и за вреди от правораздавателната дейност на административните съдилища и съд; 2. Гражданския процесуален кодекс – извън случаите по т. 1, като ответникът по делата се определя по реда на чл. 7. (2) Когато искът по ал. 1 е предявен срещу няколко ответници, се разглежда по реда на Административнопроцесуалния кодекс, ако страна по делото е административен съд, Върховния административен съд или юридическо лице за вреди, причинени при или по повод административна дейност. (3) За дължимите такси и разноски се прилагат чл. 9а и 10.“

Създават се членове 2г и 2д: „Отговорност за дейност на разследващите органи и органите на съдебната власт за нарушения на Конвенцията. Чл. 2г. (1) Освен в случаите по чл. 2, ал. 1 и чл. 2б държавата отговаря и за вредите, причинени на граждани и на юридически лица от нарушения на други права, защитени от Конвенцията, извършени от разследващите органи или органите на съдебната власт. (2) Исковете по ал. 1 се разглеждат по реда на Гражданския процесуален кодекс. Отговорност за дейност на администрацията за нарушения на Конвенцията Чл. 2д. (1) Освен в случаите по чл. 1 държавата и общините отговарят и за вредите, причинени на граждани и на юридически лица от нарушения на права, защитени от Конвенцията, извършени от техни органи и длъжностни лица при или по повод изпълнение на административна дейност. (2) Исковете по ал. 1 се разглеждат по реда на Административнопроцесуалния кодекс, като местната подсъдност се определя по чл. 7, ал. 1.“ Комисията не подкрепя предложението. ПРЕДСЕДАТЕЛ Господин Зарков, заповядайте. Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! С § 1 на този закон направихме важна крачка за обезщетяване на вредите, причинени от държавата с подзаконови нормативни актове. прецизирахме начина, по който се търсят обезщетения за тези вреди и когато е нарушено правото на Европейския съюз. В тази логика аз предложих да направим ред, по който българските граждани да могат да търсят от българските съдилища обезщетение за вредите, които са им нанесени вследствие на нарушения на Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи. Защо това е необходимо? Тази конвенция, която е ратифицирана в България преди 25 години – през 1992 г., има за цел да гарантира, че всеки човек има определени базисни правила и защитава, включително и чрез съд, тези правила от всяко едно правителство. За да функционира, тя действа на принципа на субсидиарност. Всички сте чували за съда в Страсбург. Там се ходи, стига се дотам, когато човек е изчерпал всички вътрешноправни механизми, за да защити своите права. В България, и това е констатация на Европейския съд, не съществува ефективно вътрешноправно средство за такава защита. Вие не може да поискате от български съд да присъди дали даден български орган е нарушил Вашите права, които Вие черпите от Европейската конвенция.

обръща внимание на законодателя, че в съответствие със субсидиарния характер на производство пред Европейския съд за правата на човека българската държава следва да въведе такова средство или комбинация от средства. Това, което предлагам аз и мои колеги, е такова средство – чрез този закон за отговорност на държавата и общини за вреди да направим компетентни българските съдилища да решават тези въпроси и да присъждат, когато това се налага, обезщетения. За съжаление, след като извървяхме дълъг път, след като на първо четене намерихме политически консенсус, след като една експертна работна група се събра и уточнихме текстовете, накрая, в последния момент, изведнъж Комисията се отказа от него. Аргументите за този отказ най-вероятно са от прагматичен характер, но аз съм длъжен да се отнеса към тях сериозно. Твърди се, че тези средства не трябва да бъдат търсени в един общ закон, а във всеки закон поотделно, така както се е направило с няколко закона, например този за задържането под стража. Само че истината, уважаеми дами и господа – и неслучайно Европейският съд говори за генерално средство, е, че Европейската конвенция за правата на човека обхваща огромен обем от материално право, че законите, които евентуално биха могли да бъдат приложени така, че да нарушат Вашите права, са неизбежни. Всеки един потенциално може да бъде такъв. Затова трябва една генерална мярка, един общ текст, а не да търсим специални закони.

На първо място, делата, по които сме осъждани в Страсбург, чувствително ще намалеят, поради простата причина че много малко от тях ще стигат до Страсбург. Страсбург ще каже: „Имате ефективно средство да търсите това в българския съд“. Това, от една страна, естествено, ще спести много ресурс за държавата – и като публичен, и като имидж, който ни се нарушава с всяко едно такова осъждане. Това, което е по-важно за мен, Европейската конвенция на правата на човека ще стане реално достъпна за всеки български гражданин, защото всеки един от тях ще може да се позове в съда, който му е достъпен, неговия роден съд. Иначе, в момента до Страсбург могат да стигнат само онези, които имат достатъчно време, достатъчно нерви и достатъчно пари, за да си позволят това скъпо производство. Да не говорим, че то отнема и години. Затова, ако искаме Европейската конвенция за правата на човека да стане действително част от нашата правна система, тя трябва да може да бъде прилагана от българския съд и това е стъпка в тази посока. Имате време да размислите и Вие, госпожо Председател, и да апелирате за подкрепа на този текст, защото той ще стане реалност в един момент. Да го направим сега, няма нужда да губим пак няколко месеца. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Зарков. Реплики?

Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаеми народни представители! Да, благородна е идеята на колегата Зарков. Да, рано или късно трябва да има такъв механизъм. Но аз ще припомня част от аргументите, които бяха изложени в дебатите пред Правната комисия, когато разглеждахме това предложение, и бяха изразени от представителя на Министерството на външните работи – постоянен представител на България точно пред Европейския съд. Бяха в посока на това, че в Италия е следван подходът, който ни се предлага от колегата Зарков, но резултатът, за съжаление, е бил изцяло непрагматичен, както той се изрази, а именно съдилищата в Република Италия са били буквално залети, задръстени, каквито други евфемизми може да се сетите за блокиране, от подобни жалби. Резултатът е бил, че хората, които действително се нуждаят от правна защита и съдействие срещу незаконосъобразни действия и актове на администрацията, не са могли да получат своевременна и адекватна защита на своите права и интереси от съда, тъй като съдът е трябвало да се занимава с всички жалби, подадени по този, бих казал, ускорен, бърз, но не достатъчно ефективен ред. В този смисъл не трябва да поставяме едната група жалбоподатели, които биха подавали жалби по реда на Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи, с всички останали и да отнемаме право или да ограничаваме права за сметка на други граждани. На следващо място, беше изразено твърдението, че едва ли не Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи не е част от вътрешния правов ред. Тя е такава по силата на чл. 5, ал. 4 от Конституцията, която казва, че всеки международен договор, всяка една конвенция, която е приета, обнародвана по съответния ред от Народното събрание и част от вътрешното правило на страната, има правата на тези норми от вътрешното законодателство, които ѝ противоречат. Освен това – да, по-труден е, по-дълъг е, по-сложен е пътят на защита, но път на защита и сега съществува при нарушаване на Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи. Не смятам, че трябва бързо и ускорено, само за да само за да се опитаме с бързи средства да решим този въпрос, да въвеждаме нов ред, който всъщност може не да помогне, не да насърчи и да улесни гражданите, а точно обратното – да затрудни една голяма част от тях, да забави и да стопира практически работата на административните съдилища, което едва ли е целено с това предложение, но това ще е резултатът и аз не смятам, че трябва да допускаме грешката на други държави, по-скоро трябва да търсим друг механизъм. Да, не е удачен механизмът във всеки отделен закон да се търси отделен ред за реализиране на тази отговорност, но не смятам, че и този, който ни се предлага в предложението на колегата Зарков, е най-добрият. И това стана ясно по време на дискусията, затова и решението на Комисията беше такова. Всъщност всички, и аз вярвам, че никой от колегите от Комисията по правни въпроси не се е отказал от тази идея, но не тук е мястото и не това е начинът да бъде решен този въпрос, трябва да търсим друг механизъм. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Митев. Реплики ще има ли? Господин Зарков, заповядайте за реплика.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 да кажа, но мисля, че има само два варианта: единият е през Закона, който разглеждаме, другият е чрез специфични, отделни закони. И двата варианта ще стигнат до българския съд. Тоест аргументът, че българският съд ще бъде задръстен или общият исков процес, но при всички случаи отиваме на съд, нали, господин Хамид? Тоест аргументът, че българският съд ще бъде задръстен, не издържа. Българската държава в лицето на Министерството на външните работи, което беше представила Комисията, е поела изричен ангажимент към Съвета на Европа, направила го е в Копенхаген на 13 в който е казала, че се ангажира, заедно с други държави, в обща декларация, да създава и подобрява ефективни вътрешноправни средства за защита. Това са вътрешноправните средства за защита, няма други. Защо те са важни? Защото, Вие сте прав, по силата на нашата Конституция Конвенцията е част от нашия правен мир. Но самата Конвенция постановява тези вътрешноправни средства за защита, защото тя трябва да бъде реална част от живота на гражданите и те реално да могат да повлияят, ако ние с Вас предприемем закон, който нарушава тази конвенция, реално трябва да могат под някаква форма да бъдат обезщетени за вредите, които им нанася, тъй като, пак по силата на нашата Конституция, Конвенцията има по-голяма по-голяма сила. Тоест ефективните вътрешноправни средства за защита в тези, които са създавали в 1950 г. тази конвенция, е било начин да я направят наистина така, че да променя живота на хората, а не да е просто

Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаеми колега Зарков, да, Конвенцията е част от вътрешното право. Да, при всички положения ще се стигне до съд, няма как да не се стигне до съд. трябва да направим две уточнения. Първото е, че всъщност и сега може да търсите отговорност по общия исков ред, по реда на Закона за задълженията и договорите – чл. 45 и следващи, така наречения състав на деликта в Гражданското право. Така че в този смисъл съществува вътрешноправно средство. Дали то е достатъчно ефективно, дали исковият процес с размера на таксите, с пропорционалната 4% такса дава достатъчно гаранции за достъп до съд, това е съвсем отделен въпрос. И този въпрос е не само за Европейската конвенция за защита правата на човека, а изобщо за защитата на правата и интересите на българските граждани в гражданския процес. Така че и сега съществува ред, макар и недостатъчно добър. Това, което предлагате Вие, което беше казано и е важно да се повтори и тук от Министерството на външните работи, е всъщност за негативния опит на други държави. Негативен опит, който не е разрешил, не се е превърнал в ефективно правно средство. Не са удовлетворени и не са защитени в достатъчна степен правата и интересите на гражданите чрез този ред, който е бил въведен, и конкретно беше даден пример за Италия. Трябва да се опитаме да се поучим от този чужд опит и да търсим някаква по-различна формулировка от това, което се залага тук по този ред. Дали ще е в отделен раздел на Закона, дали ще развием отделно производство в този закон, но очевидно

Предложение на народния представител Емил Димитров по чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 4: „§ 4.

Предложение на народния представител Крум Зарков. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Емил Димитров по чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 4: „§ 4. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения: 1. Досегашният текст става ал. 1. 2. Създава се ал. 2: „(2) Когато искът е предявен пред съд, който е ответник по иска, съдът изпраща делото на най-близкия родово компетентен административен, районен или окръжен съд.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Председател на Правната комисия! Радвам се, че предложението ми срещна разбирането на Комисията. То е предизвикано, за да внесе яснота в една хипотеза, за която наскоро страната ни беше осъдена в Страсбург. Появи се случай, по-точно в Стара Загора, където българският съд, който трябваше да отсъди едно дело по този закон, се озова едновременно като съд, тоест като този, който трябва да се произнесе, но и беше от началото виновен за нанесената вреда, или поне така твърдяха ответниците. Това е делото „Господинов срещу България“ на 5 април 2018 г., което ни принуди да предложим нова разпоредба, за да уредим този въпрос – когато съдът едновременно се явява страна и съд по делото. Радвам се, че това намери бърза подкрепа. подкрепа. Взимам думата, за да кажа: така по принцип, трябва да действаме, когато се стигне до осъдителни присъди, които водят до промяна на законодателството, да идентифицираме ясно проблема, да представим ясно решение, да намираме бързо съгласие. Това ще спести унижението от многото осъдителни присъди, които, за съжаление, често се случват. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Зарков. Реплики? Не виждам. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване предложението от Комисията – създаване на нов § 4.

чл. 10 искам да направя едно редакционно допълнение. В чл. 10 да се създаде ал. 4 със следното съдържание: „(4) Съдът осъжда ищеца да заплати на ответника възнаграждение за един адвокат, ако е имал такъв, съразмерно с отхвърлената част от иска, а в полза на юридическите лица се присъжда възнаграждение, ако те са били защитавани от юрисконсулт, чийто размер не може да надхвърля максималния размер за съответния вид дело, определен по реда на чл. 37 от Закона за правната помощ.“

е подкрепен от Комисията.

„Заключителни разпоредби“. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следното наименование: „Преходни и заключителни разпоредби“. Има предложение на народните представители Анна Александрова и Хамид Хамид. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народните представители Красимир Ципов, Смилена Нитова-Кръстева и Емил Димитров по чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде § 6: „§ 6. (1) Този закон се прилага за предявените искови молби, подадени след влизането му в сила. (2) Неприключилите до влизането в сила на този закон производства се довършват от съдилищата, пред които са висящи, включително при последвало въззивно и касационно обжалване.“

По § 3 – текст на вносител, има предложение на народните представители Анна Александрова и Хамид Комисията подкрепя по принцип предложението. Има предложение на народните представители Емил Димитров и Хамид Хамид по чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3, който става § 7: „§ 7. В Административнопроцесуалния кодекс се правят следните изменения и допълнения: 1. В чл. 1, т. 3 накрая се добавя „както и за вреди от правораздавателната дейност на административните съдилища и Върховния

в) създава се ал. 3: „(3) По реда на тази глава се разглеждат и исковете за обезщетения за вреди, причинени от достатъчно съществено нарушение на правото на Европейския съюз, като за имуществената отговорност и за допустимостта

приложенията към нея и доказателствата се прилагат правилата на Гражданския процесуален кодекс.“ 5. В чл. 205: а) досегашният текст става ал. 1; б) създава се ал. 2: „(2) Когато посоченият в исковата молба ответник не отговаря на изискванията на ал. 1, съдът указва на ищеца срещу кого следва да насочи иска, като му дава възможност в 7-дневен срок от съобщението да отстрани нередовността или да заяви дали поддържа иска срещу първоначално посочения ответник. Ако в този срок ищецът не изпълни указанията, исковата молба заедно с приложенията се връща.

213б: а) алинея 3 се изменя така: „(3) Лицата по ал. 2 оставят без разглеждане касационната жалба и прекратяват производството по делото, когато оспорването е просрочено, съдебният акт не подлежи на обжалване и оспорването бъде оттеглено или бъде извършен б) в ал. 4, изречение първо накрая се добавя „като държавна такса не се дължи“; в) създава се ал. 5: „(5) В случаите по ал. 2, 3 и 4 може да се присъждат разноски с разпореждането или определението, ако са поискани и са представени доказателства за

12. В чл. 242а, изречение първо след думата граждани се добавя „държавни и общински органи“, а в изречение второ накрая се добавя „и подпомагане“. 13. В § 1 от Допълнителната разпоредба се създава т. 7: „7. „Дела по пенсионно, здравно и социално осигуряване и подпомагане“ са и производствата, които се разглеждат по Закона за семейните помощи за деца, Закона за хората с увреждания, Закона за закрила на детето,

Предложение на народния представител Крум Зарков. Предложението е оттеглено. Предложение на народния представител Хамид Хамид по чл. 83, ал. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде § 9: „§ 9. В Закона за административните нарушения и наказания (обн., ДВ, бр. …) в чл. 63 се създават ал. 3, 4 и 5: „(3) В съдебните производства по ал. 1 страните имат право на присъждане на разноски по реда на Административнопроцесуалния кодекс. кодекс. (4) Ако заплатеното от страната възнаграждение за адвокат е прекомерно съобразно действителната правна и фактическа сложност на делото, съдът може по искане на насрещната страна да присъди по-нисък размер на разноските в тази им част, но не по-малко от минимално определения размер съобразно чл. 36 от Закона за адвокатурата. (5) В полза на юридически лица или еднолични търговци се присъжда и възнаграждение в размер, определен от съда, ако те са били защитавани от юрисконсулт. Размерът на присъденото възнаграждение не може да надхвърля максималния размер за съответния вид дело, определен по реда на чл. 37 от Закона за правната помощ.“

изплащане, изменение, спиране и прекратяване на помощи и парични обезщетения по глава четвърта, спиране на пенсиите, добавките и компенсациите към тях и ако размерът на сумата е до 1000 лв. за разпорежданията по чл. 114, ал. 3, 4 и 5;“. 5;“. 2. В ал. 3, изречение второ думите „или отменя разпореждането и връща преписката за ново разглеждане от компетентния административен орган, когато не са изяснени всички обстоятелства, отнасящи се до издаване на разпореждането“ се заличават.“

приет на първо гласуване на 27 юни 2019 г. Госпожо Савеклиева, заповядайте, за да ни запознаете с Доклада.

Благодаря, уважаема госпожо Савеклиева. Моля, режим на гласуване за допуск на гостите от Министерството на икономиката.

първа. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 1. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 2. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 4, Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 4, като в ал. 1 думата „отменяне“ се заменя с „отмяна“.

„Член 5 – Държавен регистър на марките“. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 5, като в ал. 2: 2: 1. Точка 9 се изменя така: „9. списък на стоките и/или услугите, за които марката е заявена или регистрирана, и номерът на класа съгласно Ницската спогодба относно Международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки

Държавен регистър на географските означения“. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 6, като в ал. 2, т. 13 думата „отменяне“ се заменя с „отмяна“.

„Член 7 – Достъп до държавните регистри“. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 7, като в ал. 2 накрая се добавя „при спазване изискванията за защита на личните данни“. ПРЕДСЕДАТЕЛ

„Член 8 – Досие“. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 8: „Чл. 8. (1) Патентното ведомство поддържа за всяка марка досие на хартиен и електронен носител, което съдържа цялата документация по регистрацията и последващите вписвания. В случаите по чл. 107 – 110 досието съдържа цялата документация във връзка с действията, предвидени в този закон. (2) Право на достъп до досието на марката имат заявителят, притежателят, представителят им по индустриална собственост, юрисконсулт от администрацията на заявителя или притежателя, както и адвокат, писмено упълномощен от заявителя или притежателя. Достъп до досието има и всяко лице, което е изрично упълномощено за това с нотариално заверено пълномощно от заявителя или притежателя. (3) Право на достъп до административната преписка по образувано производство по опозиция или по спорове имат страните, участващи в тях, представителите им по индустриална собственост, юрисконсулт от администрацията на заявителя, притежателя, опонента или искателя, адвокат, писмено упълномощен от заявителя, от притежателя, от опонента или от искателя, както и всяко лице, което е изрично упълномощено за това с нотариално заверено пълномощно от заявителя, от притежателя, от опонента или от искателя. (4) Всяко лице има право на информация за данните, съдържащи се в досието на марката, които подлежат на вписване. (5) Патентното ведомство поддържа за всяко географско означение досие на хартиен и електронен носител, което съдържа цялата документация по регистрацията. (6) Информацията за всеки заявител, съответно вписан ползвател, представлява обособена част от досието по ал. 5. (7) Всеки заявител или вписан ползвател, представителят им по индустриална собственост, юрисконсулт от администрацията на заявителя или на вписания ползвател, адвокат, писмено упълномощен от заявителя или от вписания ползвател, както и всяко лице, което е изрично упълномощено за това с нотариално заверено пълномощно от заявителя или от вписания ползвател, има право на достъп до съответната част от досието, която се поддържа за тях съгласно ал. 6. (8) Всяко лице има право на достъп до частта от досието за заявеното или регистрираното географско означение, която съдържа данните по чл. 6, ал. 2. (9) Трети лица, по отношение на които са вписани допустими от закона обстоятелства, имат право на достъп само до документацията, въз основа на която е извършено вписването. (10) Правото на достъп до досие включва правото на оправомощените по този закон лица да се запознаят и да получат копия от всички материали и документи, които се съхраняват в съответното досие, с изключение на вътрешноведомствените документи. (11) Редът за предоставяне на достъп до досиетата и за получаване на справки или извлечения от регистрите се определя с инструкция на председателя на Патентното ведомство.“

Моля, режим на гласуване

„Член 10 – Придобиване на право върху марката“. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 10. ПРЕДСЕДАТЕЛ

„Член 11 – Абсолютни основания за отказ на регистрация“. Има предложение на народните представители Жельо Бойчев, Димитър Данчев и Станислав Владимиров: „В чл. 11 ал. 3 се изменя така: „(3) „Разпоредбите на ал. 1, т. 8, 9, 10 и 11 не се прилагат при съгласие на съответния компетентен орган, който отговаря на запитването на Патентното ведомство в двумесечен срок от получаването му. Предоставеното съгласие не освобождава заявителя от произтичащи от други закони задължения при използването на обектите по ал. 1, т.

при съгласие на съответния компетентен орган, който отговаря на запитването на Патентното ведомство в двумесечен срок от получаването му. Предоставеното съгласие не освобождава заявителя от произтичащи от други закони задължения при използването на обектите Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 11, като в ал. 1, точки 8 и 9 се изменят така: така: „8. марка, която се състои от или включва гербове, знамена или други символи, както и техни имитации на държави – членки на Парижката конвенция за закрила на индустриалната собственост, от 20 март 1883 г., с нейните изменения и допълнения, съгласно Решение на Министерския съвет за присъединяване на Народна република България към Лисабонската редакция на Конвенцията, одобрено с Указ № на Президиума на Народното събрание от 1965 г. (обн., ДВ, бр. …), наричана по-нататък „Парижката конвенция“, както и гербове, знамена или други символи, съкращения или наименования на международни междуправителствени организации, обявени по чл. 6, трето от Парижката конвенция; 9. марка, която се състои от или включва знаци, емблеми или гербове, различни от тези, обявени по чл. 6, трето от Парижката конвенция,

Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми народни представители, с представения на Вашето внимание текст на чл. 11, ал. 3 се въвежда изискване при необходимост от съгласие за издаване на индивидуален административен акт от друг административен орган, представянето му да е задължение на заявителя. В действащия, все още неотменен Закон за марките и географските означения, по-късно в Преходни и заключителни разпоредби на разглеждания законопроект той се отменя. Не се предвижда такъв специален ред за изискване на съгласието, следователно до момента за изискване на съгласие е бил приложим общият ред на чл. 55 от Административнопроцесуалния кодекс, независимо дали е бил спазен от Патентното ведомство или не. Съгласно тази разпоредба на Кодекса, когато специален закон изисква съгласието или мнението на друг орган, и ако не е предвидено друго, административният орган, водещ производството, търси незабавно съдействието на този орган. Другият орган отговаря на запитването в срок, определен от водещия производството орган, но не по-дълъг от 14 дни. Ако другият орган не се произнесе в срок, това се приема като съгласие от негова страна, тоест до този момент Патентното ведомство следва да се обърне към този друг орган, а не да търси това от заявителя. Считам, че съгласието, което до момента в действащия Закон за марките и географските означения се изисква от друг орган, следва и занапред да бъде търсено от страна на Патентното ведомство, не от страна на заявителя и да се спазва общото правило на Административнопроцесуалния кодекс, което цитирах. Въвеждането на специален ред за търсене на това съгласие от заявителя, а не от водещия производството административен орган, е в нарушение на обществения интерес. Представлява отстъпление от принципа на служебното начало, което е основа в административното производство. Производствата по марки и географски означения в голямата си степен са административни, а не някакви други по вид производства. Нещо повече, цитираните в текста разпоредби на чл. 11, ал. 1, т. 8, 9, 10 и 11 защитават обществения интерес във връзка с използването на държавни символи, символи на международни и междуправителствени организации, официални гаранционни знаци, културни ценности и други знаци с висока обществена значимост, в този контекст допускането на регистрация на марка, съдържаща такива знаци, също следва да защитава обществения интерес, а не частния интерес на заявителя. Затова и в този случай тълкуването на чл. 11, ал. 3 от Закона за марките и географските означения в съответствие с неговата цел предполага съгласието да бъде търсено на институционално равнище. Решаващият орган не следва да абдикира от активното закриляне на обществения интерес, който му вменява принципа на служебното начало, или в замяна да прехвърля това си задължение на частни лица. Защитата на обществения интерес е функция на държавните органи, а не на частноправните субекти. Отделно предназначението на съгласувателната процедура е предоставена обективна институционална преценка в област, в която решаващият орган няма нужната експертиза, а тази преценка също така трябва да съвпада с обществения интерес, откъдето е и неприемливо да се счита, че тя може да се повлияе в една или в друга посока от предложена от заявителя на марката обосновка в защита на неговите лични субективни интереси. Органите, оторизирани да предоставят съгласие по чл. 11, ал. трябва да проверят дали личният интерес на заявителя съвпада с обществения на база на тяхната експертиза, а не на базата на доводи и/или доказателства, посочени от заявителя. Освен това следва да се има предвид, че с оглед високия обществен интерес, който представляват, посочените в чл. 11, ал. 1, т. 8, 9, 10 и 11 от Законопроекта международни и междуправителствени символи, гаранционни знаци, културни ценности и други, съответният орган, който предоставя съгласието е необходимо да разполага с един по-дълъг срок от предвиждания в Законопроекта двуседмичен. Затова считам, че такъв подходящ срок е двумесечният срок и смятам, че в този случай не следва да се прехвърля отговорността, която държавният орган, в случая Патентното ведомство, носи за охрана и защита на обществения интерес върху частноправните субекти. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Митев. Реплики?

Предложението не е прието. Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Христиан Митев. Гласували

предложение на народните представители Жельо Бойчев, Димитър Данчев и Станислав Владимиров. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Христиан Митев. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 12, като в ал. 4 думите „е продължило и към датата на подаване на опозицията“ се заменят с „продължават до подаването на опозицията“. ПРЕДСЕДАТЕЛ

предложение на народните представители Жельо Бойчев, Димитър Данчев и Станислав Владимиров. Комисията подкрепя по принцип предложението. Има предложение на народния представител Христиан Митев. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 12,

„Право на забрана на подготвителни действия – чл. 14“. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 14. „Забрана за използване на марка, регистриране на името на агент или представител – чл. 15“. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 15.

Комисията. Гласували 92 народни представители: за 90, против няма, въздържали се 2. Предложенията са приети. С това ще завършим с този законопроект за днес. Ще направя съобщението за парламентарен контрол на 22 ноември 2019 г., петък: 1. Министър-председателят на Република България Бойко Борисов ще отговори на едно питане от народния представител Корнелия Нинова. Заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната Красимир Каракачанов ще отговори на един въпрос от народния представител Станислав Станилов. 3. Министърът на икономиката Емил Караниколов ще отговори на четири въпроса от народните представители Николай Александров, Христо Проданов, Георги Гьоков и Александър Сабанов. Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев ще отговори на три въпроса от народните представители Станислав Станилов, Нона Йотова, Анелия Клисарова и Ирена Анастасова. На основание чл. 96,

Лало Кирилов, Теодора Халачева и Валентин Николов; - министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева на един въпрос с писмен отговор от народните представители Христо Проданов и Иван Валентинов Иванов; министърът на финансите Владислав Горанов на един въпрос с писмен отговор от народния представител Михаил Христов; - министърът на околната среда и водите Нено Димов на два въпроса от народните представители Михаил Христов и Милко Недялков; министърът на здравеопазването Кирил Ананиев на два въпроса от народните представители Георги Михайлов и Десислав Тасков, и на два въпроса с писмен отговор от народните представители Анна Славова и Десислав Тасков, Георги Михайлов, Илиян Тимчев и Георги Йорданов. Поради отсъствие по уважителни причини на народния представител Джевдет Чакъров се отлага негов отговор от министъра на околната среда и водите Нено Димов. Поради ползване на годишен отпуск в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова. страна в заседанието за парламентарен контрол няма да участват министърът на вътрешните работи Младен Маринов, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков, министърът на младежта и спорта Красен Кралев и министърът на културата Боил Банов. Следващо редовно пленарно заседание на